(HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o povlasticama u prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 566, predlagatelj je Vlada,

Hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566, predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Tomislav Mihotić, izvolite. Pozdravljam cijenjene zastupnike, potpredsjednika HS-a. Prijedlogom Zakona o povlasticama u prometu cilj je urediti jednim zakonskim aktom sve povlastice u prometu osobama koje imaju prebivalište ili stalno boravište u RH, koje koje ostvaruju prava na povlastice u željezničkom, pomorskom, cestovnom prometu na teritoriju RH, trenutno važeći Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu uređuje pitanje povlastica u unutarnjem putničkom, željezničkom i pomorskom prometu na teritoriju RH. Ovim Prijedlogom zakona, pored povlastica u putničkom, željezničkom i putničkom pomorskom prometu, uređuju se i povlastice i u cestovnom prometu. Uređuju se prava na povlastice učenika, studenata, osoba s invaliditetom, HRVI-a, civilnih invalida i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, ratnih, vojnih i mirnodopskih invalida, članova njihovih obitelji i pratitelja tih osoba. Najveća promjena u ovom Prijedlogu zakona je uvođenje nacionalne i europske iskaznice za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom iz područja mobilnosti te uvođenje europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Uvođenjem europske iskaznice za osobe s invaliditetom koja će se izdavati istovremeno s nacionalnom iskaznicom za mobilnost te osobe potvrđuju status osobe s invaliditetom i u zemljama EU. Europska iskaznica omogućuje osobama s invaliditetom ostvarivanje prava iz područja turizma, kulture, sporta i zabave. Na temelju nacionalne iskaznice, za osobe s invaliditetom izdaje se i europska parkirališna karta, za osobe s invaliditetom, za parkiranje na posebno označenim mjestima, namijenjenim za osobe s invaliditetom, uspostavlja se i uređuje način vođenja i sadržaj Središnjeg registra prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti, prekršajne odredbe propisane u hrvatskim kunama bilo je potrebno promijeniti u eure. Riječ je o zakonu koji će osobama s invaliditetom koje ostvaruju povlastice u prometu omogućiti da na jednom mjestu imaju uređena prava iz područja mobilnosti. Kroz ovaj zakonski prijedlog će se ujedno i uspostaviti informatički sustav za izradu iskaznica za osobe s invaliditetom, nacionalne i europske i europske parkirališne karte. Putem iskaznice osobe s invaliditetom moći će lakše ostvarivati trenutna prava koja imaju u području mobilnosti i pristupačnosti, poput prava na povlaštenu cestarinu i na olakšice kod registracija automobila, povlašteni prijevoz u pomorskom prometu i drugo. Zakonom su u pravilu zadržana ista prava iz postojećeg zakona, a iskaznice će se izdavati bez naknade te se samim tim olakšava ostvarivanje prava za sve korisnike povlastica u prometu. Financijska sredstva za uspostavu novog sustava te za izdavanje iskaznica su osigurana projektom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od '21.-'26. Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti, ukupna je vrijednosti 2 048 138 eura, čija je realizacija planirana do kraja '23. g. Projekt unaprjeđenja sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti se odnosi na uspostavu informatičkog sustava koji je omogućiti osobama s invaliditetom dodjelu prava s područja mobilnosti jedinstvenim dokumentom, a dokument će omogućiti ostvarivanje prava i u drugim zemljama EU-a sukladno njihovoj regulativi. Krajnjim korisnicima osobama s invaliditetom će se na ovaj način značajno olakšat korištenje navedenih prava, a istovremeno će se povećati dostupnost interoperabilnih digitalnih javnih usluga. Državne institucije na ovaj način će imati podatke u realnom vremenu što će olakšati vođenje evidencije, izvještavanje prema Europskoj komisiji, smanjit će administraciju i dokumentaciju koja je prisutna u postojećem sustavu, a također će omogućiti i donošenje strateških odluka na poljima koja su ključna za osobe s invaliditetom. Prijedlog zakona je usklađen s aktualnim prijedlogom Direktive Europskog parlamenta i vijeća o uvođenju europske iskaznice za osobe s invaliditetom i europske parkirne karte za osobe s invaliditetom koja za cilj ima olakšati slobodno kretanje nositelja europske iskaznice ili putuju u drugu, posjećuju ili putuju u drugu državu članicu tako da se osigura uzajamno priznavanje njihovog statusa osobe s invaliditetom te im se omogući pristup uslugama, aktivnostima i sadržajima odnosno uvjetima i prostorima za parkiranje za osobe s invaliditetom u EU koji je ravnopravan pristupu osoba s invaliditetom u toj državi članici. Prijedlogom zakona se osigurava regulatorni okvir za realizaciju EU projekta unapređenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti koji se financira iz NPOO-a od '21. do '26. ukupne vrijednosti od 2 miliona 48 tisuća 138 eura, a čija realizacija je planirana do kraja '23. Prihvaća se amandman Ureda za zakonodavstvo koji je nomotehničke prirode. Slijedom svega navedenog predlažem donošenje ovog zakona u Hrvatskom saboru. Imamo nekoliko replika, a pardon jednu ustvari, poštovana Jelena Miloš. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Pa naravno načelno možemo pozdraviti donošenje i nacionalne i europske iskaznice za osobe s invaliditetom, ali možda je ovo prilika da nešto kažemo i o pitanju pristupačnosti i mobilnosti osoba s invaliditetom i u tom smislu čitala sam prošlogodišnje izvješće pravobraniteljice u kojem se kaže da zapravo javni i željeznički, pomorski i cestovni promet još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri prilagođeni osobama s invaliditetom pa me zanima po tom pitanju zapravo koje su možda neke glavne točke, neki glavni iskoraci koje, koje vaše ministarstvo planira oko toga raditi. Zahvaljujem. U svakom slučaju od svih tih vidova prometa koje ste spomenuli očekuje se i traži od strane resornog ministarstva da sve prepreke koje postoje kod funkcioniranja ulaska u vozila, vozila prijevoza, komunikacije kroz vozilo budu prilagođene osobama s invaliditetom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi prijavljeni u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista poštovani Damir Bajs, njega nema, gubi pravo. Slijedi u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovani Davor Dretar, nema ni njega, gubi pravo. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Martina Vlašić Iljkić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i poštovani kolege, dakako da pozdravljamo svaki zakonski prijedlog koji ide u smjeru poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom. Nakon izmjena Zakona o Registru osoba s invaliditetom koji smo, koji je prethodio zapravo donošenju ovog zakona, ovim zakonom o povlasticama u prometu će osobama s invaliditetom koje ostvaruju povlastice omogućiti da na jednom mjestu imaju uređena prava iz područja mobilnosti. Uspostavit će se informatički sustav za izradu iskaznica za osobe s invaliditetom nacionalne i europske i parkirališne karte. Putem iskaznice osobe s invaliditetom će moći lakše ostvarivati trenutna prava koja imaju u području mobilnosti i pristupačnosti poput prava na povlaštenu cestarinu i na olakšice kod registracije automobila, povlašteni prijevoz u pomorskom prometu. Zakonom su zapravo i zadržana ista prava iz postojećeg Zakona o iskaznici, a iskaznice će se izdavati bez naknade i samim tim se olakšava ostvarivanje prava za sve korisnike povlastica u prometu. I to je u redu. Međutim, mi imamo daleko većih problema, a to je da su osobe s invaliditetom još uvijek u mnogo čemu ograničene i što se tiče arhitektonskih barijera i barijera u ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, ali i drugih prava. Arhitektonske barijere ako ima volje jednostavno se i mogu ukloniti i to je već trebalo bit davno učinjeno. U 2022. godini pravobraniteljici za osobe s invaliditetom se obratilo 2.474 građana. Najviše obraćanja njih 565 se odnosilo na područje socijalne skrbi, zatim na područje zapošljavanja i rada njih 287 te pristupačnosti i mobilnosti 256, što zapravo govori da je područje pristupačnosti i mobilnosti još uvijek u vrhu pritužbi pravobraniteljici osoba s invaliditetom i to je najčešće zbog fizičke nepristupačnosti osoba, osobama s invaliditetom, prostora u kojima se pružaju različite javne i druge usluge održavanja događanja u nepristupačnim objektima, nepristupačnosti javnog prijevoza. O dostupnosti javnih usluga i provedbi razumne prilagodbe pravobraniteljica zapravo od 2017. godine kontinuirano traži očitovanje od nadležnih tijela, ali istovremeno upućuje i upozorenja i preporuke nadležnim ministarstvima kao središnjim tijelima ukazujući na nedostupnost usluga najčešće zbog nedostupnosti i nepristupačnosti prostora koji se pružaju u objektima različitih ustanova od prioritetnog značaja za ostvarivanja pojedinih prava građana, a posebno za osobe s invaliditetom su važna područja zdravstva, socijalne skrbi, pravosuđa, područje vještačenja, mirovinskog osiguranja ujedno i područja u kojima osobe s invaliditetom ostvaruju svoja prava na osnovi invaliditeta. Mobilnost osoba s invaliditetom nije osigurana na ravnopravnoj razini s ostalim građanima zbog toga što javni željeznički, pomorski i cestovni prijevoz u RH i dalje nije u zadovoljavajućoj mjeri dostupan i pristupačan osobama s invaliditetom. Pritužbe iz mnogih sredina ukazuju na nepristupačnost vozila u javnom prometu autobusa, vlakova, plovila, nedostatak prilagođenih kombi vozila, nepristupačnost autobusnih i željezničkih kolodvora, nedostatak parkirališnih mjesta za vozila osoba sa invaliditetom kao i nepropisno parkiranje i zlouporabu znaka pristupačnosti. Značajan problem i dalje predstavlja pristupačno stanovanje. Sve više je upita građana zapravo o potrebi ugradnji liftova za stambene zgrade sa 4 i više katova te unatrag nekoliko godina odgovori koje dobivaju su različiti. Prema dostupnim informacijama nema jednoznačnog odgovora niti sveobuhvatnog pristupa ovom problemu. Govori se o nekoliko pristupa u financiranju ugradnje liftova putem fondova EU, putem energetske obnove zgrada ili kroz socijalnu komponentu kao pomoć osobama s invaliditetom. Podsjećamo da je ugradnja dizala za stambene zgrade sa 4 i više katova od posebnog značaja ako uzmemo u skrb, ako uzmemo u obzir skrb za starije osobe i osobe s invaliditetom. Naime, značajan broj stanara je osoba starije životne dobi koje žele i dalje ostati i što duže u svom domu te pritom imati dostupan stambeni prostor i pristup liftu. Budući da u sustavu nema dovoljno smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi niti osobe s invaliditetom i s činjenicom da žele i dalje ostati što duže u svojim domovima važnost izgradnje liftova je od posebnog značaja za stariju populaciju i osobe s invaliditetom. Imamo slučajeve da starije osobe i osobe s invaliditetom nisu godinama izašle iz svojih stanova jer ih nema tko prenijeti u slučaju da su teško pokretni ili nepokretni što je zaista tragično, a zgrade u kojima stanuju su potpunosti neprilagođene osobama s invaliditetom. Pogledajte samo koliko je slučajeva da je invalidima onemogućen pristup u državne i javne ustanove i dalje, a to je nedopustivo. To je jednostavno zakonska obveza čije nepoštivanja direktno predstavlja kršenja prava osoba s invaliditetom, zakona i Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom su u velikoj mjeri izložene i barijerama i nemaju jednak pristup niti obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu odnosno u velikoj mjeri su socijalno isključeni iz zajednice u kojoj žive. Sustav ovisi o podršci civilnog sektora koji je nejednako zastupljen u svim krajevima u RH. Počevši od najranije dobi i nedostupne rane intervencije, pa pohađanja vrtića za djecu s poteškoćama osobe s invaliditetom su u nejednakom položaju od svog djetinjstva što ih prati tijekom školovanja i ravnopravnog života u zajednici, zaposlenja i dostupnosti kulturnim sadržajima odnosno izložene su socijalnoj isključenosti. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju ključnu ulogu u izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom u smislu stvaranja pristupačnog i inkluzivnog okruženja u kojima će osobe s invaliditetom biti ravnopravne s ostalim građanima svakog pojedinog grad, općine i županije. Unatoč pozitivnim pomacima i napora prije svega pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kod donositelja odluka na lokalnoj i područnoj razini i dalje je prisutna niska razina svijesti o tome da se neosiguravanjem pristupačnosti krše temeljna ljudska prava osoba s invaliditetom. U manjim mjestima, zaleđima, ruralnim sredinama i otocima osobe s invaliditetom se suočavaju s izostankom usluge javnog prijevoza općenito što je otežavajuća okolnost koja uvelike otežava kretanje osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u društvo te uzrokuju izoliranost i ovisnost o vlastitom prijevozu kojeg si često ne često ne mogu niti priuštiti. Ovise o prijevozu članova obitelji, ovise o prijevozu prijatelja, ovisi, ovise zapravo o, o njihove, njihove svakodnevne potrebe ovise o tome da li će imati pomoć ili podršku u okviru obitelji što često izostaje i onda pomoć nadomještaju udruge koje dakako ne mogu biti krucijalne nego potpora sustava, a ne zapravo nositelj sustava što u ovom slučaju i najčešće jesu. Upozoravano je da od strane pravobraniteljice na teškoće koje takvo nesavjesno ponašanje u prometu uzrokuje da osobe s invaliditetom u kojoj mjeri nesavjesno i nepropisano parkiranje osoba s invaliditetom omogućava obavljanje svakodnevnih aktivnosti jer mjesto označeno za parkiranje automobilima osoba s invaliditetom nije povlastica besplatnog parkiranja nego olakšica koja omogućava osobi s invaliditetom mobilnost, svakodnevno funkcioniranje i integraciju u društvo. Napominjem da još uvijek nije raspravljeno izvješće u Hrvatskom saboru pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2021. i 2022. godinu. To ide na sramotu vladajućima koji marginaliziraju izvješća o stanju ljudskih prava. Navest ću brojčane pokazatelje koliko je u RH osoba s invaliditetom 657.791 osoba od čega 56% je muškog spola i 43,9% 43,9% ženskog spola i na taj način osobe s invaliditetom čine 17% ukupnog stanovništva RH. Najveći broj osoba s invaliditetom je u dobi odnosno u dobnoj skupini od 65 godina i više, njih 47% dok je 41% osoba u radno aktivnoj dobi, a invaliditet naravno je i nažalost prisutan i u dječjoj dobi u godinama od 0 do 19 godina i to u dijelu od 11,1%. Zašto navodim ove podatke? Upravo zato jer je važno osvijestiti o svim, potrebama svih kategorija koje sam navela, u kolikom broju ima djece sa poteškoćama, osoba sa invaliditetom i koliko zapravo trebaju podršku našeg društva. Znamo da je donesen Zakon o osobnoj asistenciji koji je trebao biti važan iskorak, a upozoravali smo da je zapravo korak unatrag za postojeće korisnike osobne asistencije i to na kraju se pokazalo i da smo bili u pravu. Nisu prihvaćeni prijedlozi oporbe, provedba je zakazala, a roditelji njegovatelji ponovno najavljuju prosvjed na ulicama sa svojom djecom. Propisana prava iz sustava socijalne skrbi su nedostupna, roditelji njegovatelji i njegovatelji ih ne mogu ostvariti jer sustav nema resursa, nema dostupnih usluga na terenu od rane intervencije preko smještaja i rehabilitacije. Navest ću zahtjeve roditelja njegovatelja koje su nedavno uputili roditelji njegovatelji i njegovatelji ministru Piletiću, a to su osiguravanje osobnog asistenta i osobama s invaliditetom o kojima brinu roditelji njegovatelji i njegovatelji, provođenje Članka 66. Zakona o socijalnoj skrbi koji roditeljima, koji njegovateljima jamči bolovanje i godišnji odmor te zamjensku skrb o djeci i drugim članovima, kontinuirana psihološka pomoć u lokalnom obiteljskom centru njegovateljima od dana postavljanja dijagnoze ili nastanka invaliditeta, omogućavanje zadržavanja statusa 10 mjeseci nakon smrti njegovane osobe i njegovateljima, a ne samo roditeljima, usklađivanje novčane naknade sa rastom plaća i inflacijom i širenje dostupnosti svih vrsta socijalnih usluga za osobe s invaliditetom. Inicijativu podržavamo u njihovim prijedlozima, a što vladajući misle o osobama s invaliditetom govori i još ću jednom ponoviti činjenica da još uvijek nismo u Hrvatskom saboru raspravili Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2021. godinu i 2022. godinu, a nalazimo se na izmaku 2023. 2023. godine. I ponovit ću da to samo ide na sramotu vladajućima koji marginaliziraju izvješća o stanju ljudskih prava, a ovdje se tiču i naših najranjivijih osoba s invaliditetom. Zahvaljujem.

Zahvaljujem. Poštovani kolegice i kolege kao što sam rekla naravno da ćemo podržati uvođenje nacionalne i europske iskaznice za osobe s invaliditetom kao i europske parkirališne karte, ali evo iskoristila bih ovu priliku da, da kažem nekoliko riječi o problemima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju i dan danas po pitanju pogotovo pristupačnosti prava na mobilnost. Znamo da su dakle pristupačnost i pravo na mobilnost osoba s invaliditetom zajamčena i zakonima i konvencijama, Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i da su izrazito bitna za uključenje u život, u regularan život u zajednici. Međutim i dalje kada govorimo o nekim vidovima javnog prijevoza postoje prepreke za osobe s invaliditetom jer čak se praktički onemogućuje kretanje osobama s invaliditetom putem korištenja nekih vidova javnog, javnog prijevoza. O tome smo mogli čitati i u prošlogodišnjem izvješćuj pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pa bih istakla nekoliko stvari. Mislim da je problem u međugradskom linijskom prijevozu putnika znatno veći negoli što je u gradskom javnom prijevozu tako da pravobraniteljica primjerice navodi da je javni željeznički, pomorski i cestovni promet, prijevoz u Hrvatskoj još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri pristupačni osobama s invaliditetom. Među problemima se tako navodi nepristupačnost autobusa, vlakova i plovila, nepristupačnost autobusnih i željezničkih kolodvora i luka, nedostatak prilagođenih kombi vozila za specijalizirani prijevoz i općenito nedostatak prometne infrastrukture za osobe s invaliditetom. Znamo da smo se kao država orijentirali izgradnji cestovne infrastrukture što je nažalost za posljedice imalo potpuno zapuštanje željeznica i u tom smislu autobusi su temeljni vid međugradskog prijevoza u Hrvatskoj, međutim autobusi su gotovo u potpunosti nepristupačni osobama u kolicima i teško pristupačni osobama s manjim oštećenjima ili starijim osobama. Iako su željeznice kao što sam napomenula bitno pristupačnije u svijetu postoje pristupačni autobusi u općem prijevozu putnika i oni bi trebali biti u što široj primjeni i poticati se njihova što šira primjena i kod nas. Ono što smo spomenuli i što je isto i kolegica spomenula prije mene je prijevoza, javnog prijevoza u manjim mjestima naročito u ruralnim sredinama. Znamo da se u manjim mjestima osobe s invaliditetom suočavaju s nedostatkom javnog prijevoza, ne samo osobe s invaliditetom već i općenito dakle generalna opća populacija i ukoliko nemaju vlastiti prijevoz ne mogu, često često si ga ne mogu ni priuštiti ako nemaju obitelj, ako nemaju prijatelje koji im mogu pomoći u prijevozu osobe s invaliditetom su praktički zarobljene u svoja 4 zida i javni prijevoz je nešto što je u Hrvatskoj na rubu održivosti u manjim, pogotovo u manjim mjestima i to je apsolutni prioritet budućih, budućih politika. Stoga subvencioniranje karata nije dovoljno i ono što pored subvencioniranja koje naravno kao što sam rekla i pozdravljamo regulator mora osigurati da svi vidovi javnog prijevoza budu pristupačni ili da postoje zamjenski vidovi javnog prijevoza. Svjesni smo da osim države i jedinice lokalne i regionalne samouprave također moraju odigrati bitnu ulogu u osiguravanju mobilnosti osobama s invaliditetom. To u općem javnom prijevozu znači mnogo stvari, to znači zamjenu zastarjelih visokopodnih vozila niskopodnim vozilima koja su prilagođena osobama smanjene pokretljivosti, to znači prilagodbu autobusnih, trolejbusnih i tramvajskih stanica. Primjerice u Gradu Zagrebu smo naručili 20 novih niskopodnih tramvaja imajući, imajući takve ciljeve u vidu. To znači naravno i organizaciju specijaliziranog prijevoza koji je zamjena za one oblike prijevoza koji ne postoje. Primjerice Zagrebački električni tramvaj ZET ima specijalizirani prijevoz koji prevozi stotine osoba u kolicima u vrtić, u školu, na posao, u bolnicu, na koncert, na druge sadržaje slobodnog vremena. I u idućoj godini ćemo kupiti 10 novih kombija za specijalizirani prijevoz, jer smo svjesni da naravno to nije dovoljno i da uvijek moramo više i bolje. Međutim, treba napomenuti da drugi gradovi pogotovo manji gradovi nemaju taj kapacitet organizirati specijalizirani javni prijevoz i to je donekle opet gdje država mora uskočiti, dakle donekle je odgovornost države da u tim slučajevima manjka kapaciteta država je ta koja osigurava specijalizirani javni prijevoz. Za kraj rekla bih još nešto o problemima, značajnim problemima rekla bih koji postoje u prigradskom, odnosno u međužupanijskom prijevozu. Primjerice privatni pružatelji ove usluge koji imaju, dakle ugovore za prigradske linije često nemaju niskopodne autobuse. Imamo problem sa izostankom integriranih prometnih regija na način da različite vrste prijevoza nisu usklađeni rasporedom. Ne postoji jedinstvena tarifa unutar koje bi putnici primjerice mogli kupiti jednu kartu na području nekog grada koja bi onda uključivala sve linije i sve različite vrste prijevoznika na području te regije integriranog prijevoza. Tako da umjesto zajedničke karte zapravo svaki prijevoznik zasebno naplaćuje kartu, pa pojedini putnici imaju duple troškove, a da ne spominjem da se na nekim linijama vozi paralelno, vozi u isto vrijeme što je onda pak s druge strane neorganizirani i nepotreban trošak. To su neki od dakle samo neki od primjera problema koje još uvijek imamo u vidu osiguravanja pristupačnosti i mobilnosti za osobe sa invaliditetom. Kao što sam rekla naravno podržavamo ove pozitivne promjene, ali isto tako vidimo i mjesta za značajna poboljšanja u budućnosti koje svi zajedno trebamo raditi. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane Ljubice Lukačić.

potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo na početku ja bih rekla da je ovo izuzetno važan zakon za osobe sa invaliditetom iz razloga što će se na jednom mjestu objediniti prava za osobe sa invaliditetom iz područja mobilnosti. Kao što smo već evo čuli da se ovim prijedlogom zakona uređuju povlastice učenika, studenata, osoba sa invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, civilnih invalida i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, ratnih vojnih i mirnodopskih invalida i članova njihovih obitelji i pratitelja tih osoba. Dakle, ovaj zakon obuhvaća i jedan vrlo širok krug korisnika. Najveća promjena u ovom zakonu je uvođenje nacionalne i europske iskaznice za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom iz područja mobilnosti, te uvođenje europske parkirališne karte za osobe sa invaliditetom. Ovim se zakonom uspostavlja i uređuje način vođenja i sadržaja središnjeg registra prava osoba sa invaliditetom iz područja mobilnosti. Bilo je bitno mijenjati prethodni zakon i zbog toga jer su prekršajne odredbe bile iskazane, prekršajne sankcije na neki način iskazane u kunama, te ih je trebalo promijeniti u eure. Ovaj će zakon osobama sa invaliditetom koje ostvaruju povlastice u prometu omogućiti kao što sam već rekla da na jednom mjestu imaju uređena prava iz područja mobilnosti. To za osobe sa invaliditetom izuzetno puno znači. Kroz ovaj zakonski prijedlog ujedno će se i uspostaviti informatički sustav za izradu iskaznica za osobe sa invaliditetom koje sam već spomenula, dakle nacionalne i europske kao i europske parkirališne karte. Putem iskaznica za osobe sa invaliditetom moći će se ostvarivati, dakle ova prava trenutna o kojima sada govorim koja imaju na području mobilnosti i pristupačnosti poput prava na povlaštenu cestarinu, na olakšice kod registracija automobila, povlašteni prijevoz u pomorskom prometu itd. Ovim su zakonom zadržana sva prava koja su iz postojećeg zakona, a iskaznice će se izdavati bez naknade te se samim time olakšava ostvarivanje prava za sve korisnike povlastica u prometu. Ja sam kao što je evo rekao državni tajnik, ja sam predala nekoliko amandmana koji su tako nomotehničke prirode, ali koji će osobama s invaliditetom znatno olakšati funkcioniranje, odnosno jednim od tih amandmana ispravlja se greška kada su u pitanju osobe sa invaliditetom koji imaju istu razinu oštećenja. Ja se nadam da će ti amandmani odnosno zapravo vjerujem da će ti amandmani znatno doprinijeti poboljšanju ovog zakona i da će osobe s invaliditetom prihvatiti ih sa velikim zadovoljstvom. Naravno i nije samo za isključivo osobe s invaliditetom, jedan od ovih amandmana omogućit će i roditeljima ili zakonskim skrbnicima osobama s invaliditetom da ostvare pravo na oslobođenje pri registraciji oslobođenje naknade pri registraciji, ako naravno oni prevoze svoje dijete ili osobu s invaliditetom te autoklasi na njih. Dakle, još nešto želim pojasniti kada je u pitanju pomorski prijevoz, a to je da se ovim zakonom omogućava četiri puta godišnje subvencija u visini od 75% za prijevoz na svim linijama brodom. Da ne bi došlo do zabune evo već tijekom dana neki koji su pročitali zakon pitaju, a što će biti s našim pravom koje smo ostvarili putem Zakona o povlasticama u linijskom i povremenom pomorskom prometu, dakle prava iz toga zakona ostaju jer se ona odnose isključivo na na brodare dakle koji nisu privatnici kao što je Jadrolinija, na državne i na javne brodare, a dok se ovo pravo koje se navodi u ovom zakonu može konzumirati kod svih drugih, dakle na svim linijama koje plove, sa svim brodarima koji plove na određenim linijama, tako da na neki način su se prava osoba s invaliditetom ovim zakonom i povećala. Jednako tako što se tiče ovih iskaznica i parkirališne karte bit će daleko lakše i jednostavnije osobama s invaliditetom obzirom da će se moći koristiti i određena prava na području EU, dakle to sve ovisi kako je gdje u kojoj državi pa tako će biti i kod nas tako imamo pregovore s njima, ali svakako ako sa europskom iskaznicom možete ostvarivati prava u nekoj zemlji EU kada je u pitanju turizam, kazalište, bilo što to svakako znači za osobe s invaliditetom koje putuju, a naravno zadovoljstvo nam je da će i osobe s invaliditetom iz drugih zemalja EU ta prava uživati i kod nas. I evo dakle najvažnije sam obrazložila i napomenula i ja se najiskrenije veselim da će odredbe ovoga zakona još jednom unaprijediti prava osoba s invaliditetom kao što su to i zakoni koje smo evo nedavno donijeli, Zakon o osobnoj asistenciji, uskoro će ići i Zakon o inkluzivnom dodatku i ovaj zakon je jedan veliki korak naprijed jer smo s ovim zakonom na neki način zaokružili ono nešto što je bio partnerski dogovor sa osobama s invaliditetom još prije skoro četiri godine i vjerujem da evo ćemo i nadalje zajedničkim partnerstvom život osobama s invaliditetom činiti lakšim i Ja ovom prigodom želim zahvaliti državni tajniče vama i vašim suradnicima i ministru na susretljivosti, na razumijevanju za ovu problematiku i to pokazuje da je izuzetno važno da osobe s invaliditetom ne pripadaju samo jednom ministarstvu nego da svako ministarstvo participira u pravima osoba s invaliditetom jer na taj način jedni o drugima puno više saznajemo i na obostrano zadovoljstvo iznalazimo rješenja. Hvala vam lijepa.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Odmah na početku izrazio bih zadovoljstvo što se ovim novim zakonskim prijedlogom uređuju povlastice i u cestovnom prometu. Naime, važeći Zakon o povlasticama unutarnjem putničkom prometu uređivao je područje povlastica samo u putničkom, željezničkom i pomorskom prometu. Povlastice temeljem ovog prijedloga zakona su raznovrsne tako da oko 20.000 korisnika ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za upotrebu autoceste i objekata sa naplatom kao što su most, tunel, vijadukt i slično. Agencija za obalni linijski pomorski promet ima evidentirano oko 4 i pol tisuće osoba koje imaju povlasticu u pomorskom prometu, odnosno toliko osoba ostvaruje pravo na besplatni prijevoz trajektom za sebe, pratnju i vozila na državnim linijama. Oko 50000 osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na znak pristupačnosti za parkiranje na posebno označenim mjestima. Ovim prijedlogom zakona uređuje se centralizirani sustav izdavanja europske parkirališne karte za osobe sa invaliditetom što je do sada bilo uređeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama na način da se ista izrađivala na razini županija. Nova iskaznica će se izdavati na zaštićenom obrascu što će onemogućiti falsificiranje iste, te time omogućiti bolju kontrolu i nadzor korištenja iste i nadam se evo onemogućiti zlouporabe. Također se uvodi i Nacionalna iskaznica za osobe sa invaliditetom koja će omogućiti ostvarivanje prava u svim trima vidovima prometa, te znatno olakšati mobilnost na teritoriju Republike Hrvatske. Dobro je rješenje što će se realizacijom predloženog zakona o iskaznici izdavati kao obostrani dokument zajedno sa novom EU iskaznicom za osobe sa invaliditetom i koja će osobama sa invaliditetom omogućiti pomoć u ostvarivanju prava iz područja turizma, kulture, sporta, zabave, upotrebom jednog dokumenta omogućit će se olakšice prilikom korištenja javnoga prijevoza, posjećivanja kulturnih događaja, muzeja, zabavnih parkova i Najčešće je to u vidu besplatnog ulaza ili sniženih cijena karata, prioritetnog pristupa korištenja usluge osobne asistencije, te pomagala za mobilnost. Isto tako će i strani državljani prilikom boravka u Hrvatskoj ostvariti ista prava temeljem ove iskaznice jer će one biti unificirane. Iskaznica bi se trebala uvesti do kraja ove godine i evo nadam se da će je usvojiti sve države članice. Naglasio bih da je najznačajniji dokument koji je potaknuo ova rješenja na europskoj razini, na EU razini provedba strategije pod nazivom Unija ravnopravnosti, strategija o pravima osoba sa invaliditetom za razdoblje 2021.-2030. godina. Strategija je donijela poboljšanje u nizu područja posebno u pogledu pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, jer je pitanje invaliditeta uvršteno među prioritete EU. Predloženim zakonom uspostavit će se središnji registar prava osoba sa invaliditetom u području mobilnosti i ovaj registar sadržavat će evidenciju o osobama sa invaliditetom koje ostvaruju jedno i više prava u području mobilnosti, podatke o dodjeli povlasticama, te izdanim nacionalnim i europskim iskaznicama, te europskim parkirališnim kartama za osove sa invaliditetom. Napokon ćemo imati jedinstvenu i cjelovitu standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju prava osoba sa invaliditetom iz područja mobilnosti i za to će biti zadužena tvrtka AKD d.o.o. koja će voditi središnji registar i informacijski sustav povlastica u prometu, te ujedno izdavati navedene iskaznice i parkirališnu kartu za osobe sa invaliditetom sve na temelju javne ovlasti koja se propisuju ovim zakonom. Mobilnost je svakako najvažniji preduvjet za uključivanje osoba sa invaliditetom u sve aspekte svakodnevnog života i put prema njihovom aktivnom sudjelovanju u široj zajednici. Ovim povlasticama za osobe sa invaliditetom, osim povlastica za osobe sa invaliditetom ovim zakonskim prijedlogom uređuju se i prava umirovljenika, učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata kao i povlastice vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata. I evo još na kraju želim reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. ovime smo zaključili raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra u jutro izjašnjavanjem o amandmanima Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.